Odluke o razrješenju djela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije koje imenuje Hrvatski sabor. Predlagatelj odluke je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Prijedlog akta ste primili. Obrazložit će prijedlog predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije kolega Mladen Novak. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Odlukom Hrvatskog sabora o imenovanju članova Nadzornog odbora HRT-a od 30. studenog 2012. godine docent doktor Viktor Gotovac i magistar Dražen Rajković imenovani su članovima Nadzornog odbora HRT-a. Isto tako odlukom Hrvatskog sabora o imenovanju člana nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije od 13. prosinca 2013. godine Svetozar Sarkanjac te Odlukom Hrvatskog sabora o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije od 28. veljače 2014. Mate Radeljić imenovani su članovima Nadzornog odbora HRT-a. Mate Radeljić je odlukom predsjednice Republike Hrvatske od 19. veljače 2015. godine imenovan savjetnikom za unutarnju politiku. Kako se radi o dužnosti nespojivoj sa članstvom u Nadzornom odboru HRT-a on je sukladno članku 22. stavak 8. podstavak 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 23. veljače 2015. godine podnio predsjedniku Hrvatskoga sabora Zahtjev za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a a koji je 25. veljače 2015. godine dostavljen Odboru za informiranje, informatizaciju i medije. Dana 9. ožujka 2015. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora zahtjeve za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a podnijeli su sukladno članku 22. stavak 8. podstavak 1 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i docent doktor Viktor Gotovac i Svetozar Sarkanjac koji su 10. ožujka 2015. proslijeđeni Odboru za informiranje, informatizaciju i medije. U svojim zahtjevima za razrješenje navode da su svoju odluku donijeli zbog trajnije i bitno narušenih odnosa članova Nadzornog odbora HRT-a te neprihvaćanje izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2013. godini na 16. sjednici Hrvatskoga sabora dana 6. ožujka 2015. godine. U raspravi na 39. sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije predloženo je da se razriješi i magistar Dražen Rajković dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a zbog narušavanja ugleda HRT-a. Odbor je na svojoj 39. sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine raspravljao o navedenom te je sukladno članku 22. stavak 1. a u svezi s člankom 22. stavak 8. postavkom 1. i 2. Zakona o HRT-u utvrdio ovaj prijedlog odluke sa obrazloženjem koji podnosi Hrvatskom saboru.

nisam vas čula ili vas nisam razumjela ili vi to jednostavno niste rekli. Nisam čula obrazloženje zbog čega se traži razrješenje gospodina Dražena Rajkovića i nisam čula obrazloženje čime je on to narušio narušio ugled Hrvatske radiotelevizije jer se pozivate na članak 8. alineju 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Dakle molim vas, objasnite nam zbog čega se ovakav prijedlog našao danas pred nama i na osnovu čega osim ako nećemo kršiti zakon mi tražimo razrješenje gospodina Rajkovića. Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. To je isto pitanje postavljeno i na sjednici Odbora i mogu samo konstatirati da nećemo kršiti zakon, barem je tako nama rečeno, odnosno svi oni koji su sudjelovali u raspravi su stava da Hrvatski sabor je jedini koji može imenovati svi oni koji su sudjelovali u raspravi su stava da Hrvatski sabor je jedini koji može imenovati i koji po zakonu može razriješiti članove Nadzornog odbora HRT-a. S druge strane uvaženi gospodin je ujedno i potpisnik izvješća nadzornog odbora nadzornog odbora koje je odbijeno od strane, ako se ne varam, svih klubova u ovom Saboru. Nije dao izdvojeno mišljenje na na izvješće nadzornog odbora. S treće strane blokiran je rad nadzornog odbora što je bilo i jedno od obrazloženja ali se slažem da to ne ide pod onim da je kršio, da A isto tako na ovaj način se omogućava cijelom nadzornom odboru da dobije kompletan mandat. Znači ide se sada sa kompletnim mandatom, u protivnom bi imali jednog člana sa ne znam godinom dana ili godinom i pol mandata do kraja, ostali bi bili vjerojatno isto na godinu i pol što je isto malo da ne kažem neprihvatljivo. Tako da je, to je razlog, na kraju krajeva, koliko se ja sjećam a sjećam se, bili su predstavnici svih klubova prisutni i odluka je donesena jednoglasno. Isto kao što je i odluka o odbacivanju izvješća nadzornog odbora sa jedne i sa druge strane Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Ovo će biti vrlo kratka rasprava, sasvim je normalno kada Hrvatski sabor odbije izvješće da tijelo kojem se odbije izvješće da se mora povući, smijeniti, odstupiti sa svojih svojih funkcija koje su obnašali. I mislim da je tu gospodin Rajković pogriješio što nije isto tako dao ostavku kao i ostala tri člana koja je izabrao Hrvatski sabor. Međutim, to je njegova odluka i on pravo ima na tu odluku. Samo se ne slažem da je i Hrvatski sabor prihvatio obrazloženje koje se često šalje sa Hrvatske radiotelevizije

a da pritom ne širi mržnju, ne koristi neprimjereni rječnik. Znači Hrvatski sabor je ovom odlukom, ako je a piše u izvješću Odbora za medije, legalizirao verbalni delikt. Znači ne smije se govoriti o HRT-u ako drukčije misliš nego što misli neko tijelo i ako drukčije misliš nego što misli glavni ravnatelj HRT-a. Meni nije Meni nije jasno kako to da izvješće Nadzornog odbora nije prihvaćeno, a recimo prihvaćeno je izvješće koje je dao ravnatelj HRT-a, kad su svi klubovi pa i oni koji su govorili u ime kluba i SDP-a ili pojedinci koji se itekako razumiju iz Kukuriku koalicije u medije, govorili negativno ili nisu govorili s odobravanjem prema radu HRT-a, naročito onom dijelu u kojem snosi odgovornost gospodin Radman. Znači u ovom trenutku bi bilo sasvim pravično, normalno da govorimo o smjeni Nadzornog odbora i o smjeni glavnog ravnatelja HRT-a. Ja podržavam Ja podržavam da nakon što je Nadzorni odbor dobio odbijenicu od Hrvatskog sabora da čitav Nadzorni odbor se smijeni, onaj dio, znači to su svi članovi Nadzornog odbora koje imenuje Hrvatski sabor ne samo dio, ali mislim da smo tu promašili. Problem će i dalje ostat. Čini mi se da se Nadzorni odbor prilagođava htijenjima, željama i osobnim afinitetima te vrlo vrlo velikoj osjetljivosti gospodina Radmana koji uvjetuje valjda svoj ostanak sa smjenom Nadzornog odbora. Bit će dobar onaj Nadzorni odbor koji će raditi onako kako Radman želi. Mislim da smo tu promašili čitavu loptu. Nadzorni odbor treba raditi nezavisno od toga što radi ravnatelj, ne smije po diktatu ravnatelja ili ne smije po diktatu vlasti vlasti odnosno Vlade, a sad mi se čini da je sve podređeno samo jednom čovjeku, ono što smo govorili kad smo donosili zakon, ono što smo govorili kad je gospodin Radman podnio izvješće ovdje da se sve radi prema željama jednog čovjeka. I to bi bilo u redu da HRT u ovom trenutku proizvodi sjajan program, da je informativni program HRT-a metar za sve ostale televizije, znači mjerilo za sve ostale televizije, međutim iz kluba SDP-a smo čuli da su nezadovoljni ovakvim programom HRT-a. Ja na kraju se pitam može li mi netko pojasniti zbog čega to. Ja sam čuo neslužbeno ali moram reći tumačenje, tu bi priznali još jedan svoj poraz pa će se sada prilagoditi do kraja ovog mandata ove Vlade, a poslije će se vidjet što. Poslije će vjerojatno doći novi Nadzorni odbor i novi ravnatelj.

ako ćemo iskreno i moralno od svih članova da podnesu, kad već nisu dostavili izdvojeno mišljenje da podnesu ostavke. No budimo iskreni, prijedlog članova Nadzornog odbora koji su imenovani od strane Hrvatskog sabora je usuglašen među klubovima. Nitko gospodinu ne brani da on ponovno bude kandidat svoje partije ili kluba koji ga je predložio pa možda ga i ponovno progura, ali ovaj način na koji se to desilo i na način na koji je Hrvatski sabor odnosno svi klubovi su zadovoljni sa onim što je prezentirano kao izvješće Nadzornog odbora, dovoljno govori o ozbiljnosti kojom se pristupilo tom imenovanju, a nažalost to nije jedini slučaj gdje se pokazuje ozbiljnost rada ovog sabora. Hvala. Uvaženi kolega Novak, zapravo da ste slušali u raspravi ja sam u ovom drugom dijelu govorio, ja mislio da nije Nadzorni odbor glavni problem HRT-a. Problem je HRT-a. Problem je što se na HRT-u produbljuje agonija, što nije riješeno niti jedno ključno pitanje, osim onog pitanja a to je mi smo uštedili, imamo 40 i ne znam kolko 3 milijuna kuna se poslovalo s plusom u 2013. godini čini mi se, 2013., za 2014. godinu nismo dobili izvješće. Sve ovo ostalo su nepovoljni pokazatelji svi svi klubovi u Hrvatskom saboru ili možda postoji neki izuzetak su rekli HRT ne radi dobar program. I sada što mi? Nadzorni odbor koji nadzire financije koje su u plusu, mi smjenjujemo Nadzorni odbor ali ostavljamo čovjeka koji je zadužen za funkcioniranje, cjelokupno funkcioniranje HRT-a, a to je glavni ravnatelj. Pa mislim netko bi nas pitao tko je tu lud.

Čitavo vrijeme netko nešto kaže pa mu se prijeti otkazom, pa netko nešto napiše na društvenim mrežama pa mu se da otkaz, pa onda netko šteti ugledu HRT-a pa je opet pred otkazom, pa netko ode na tribinu pa će opet dobit otkaz, mislim. oprostite kolega Novak, vi kažete da smo mi za to odgovorni. Ne možemo mi biti za to odgovorni, mi za to ne možemo biti odgovorni. Mi iz kluba HDZ-a se ne smatramo odgovornim za to zato jer nismo ni podržali takav zakon koji je ovakve sve ovlasti omogućio. Međutim, ono što ste rekli kolega Vukšić to je apsolutno točno. Mi danas razrješujemo, odnosno to će vjerojatno vladajuća većina učiniti u petak, razrješuje članove Nadzornog odbora. Međutim, po dobroj praksi sjetit ćete se bili ste i sami na čelu tog odbora nismo odmah utvrdili tekst javnog poziva nego ćemo to tek učiniti. Dakle, bez nadzora, bez kontrole može biti i nekoliko mjeseci Hrvatska radiotelevizija dok se ne oformi novi Nadzorni odbor. Odgovara li to nekome? Branko (Nezavisni)** Kolegice Glavak, rekli ste da su to svojevrsne igre prijestolja, samo je pitanje tko sponzorira te igre prijestolja, pod čijom se režijom, režijskom palicom te igre prijestolja odvijaju. Pa to je točno. Sad će se raspisati natječaj, bit će za desetak dana objavljen u medijima. Kad se prikupe sve one molbe koje će doći na natječaj raspravljat će odbor. Nakon toga će odbor dati na plenarnu sjednicu i to će sasvim sigurno biti ljeto. Nakon ljeta će se odlučit o tome tko će na Hrvatskoj radioteleviziji nadzirati poslovanje. Za to vrijeme poslovanje neće nadzirati nitko i ugodit će se još jednom kapricu gospodina glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije što nije dobro, jer Hrvatska radiotelevizija mora biti iznad našega interesa s tim da ću ja još jedanput ponoviti, da ja sam bio taj koji je glasao za gospodina Radmana. I kad sam vidio da loše radi rekao sam da ne mogu više podržavati ono što sam podržao. I mislim da je ljudski griješiti, ljudski je priznati svoju pogrešku. Ja sam je priznao, priznao je i gospodin Radman pogrešku i rekao je da će dati ostavku. Zapravo drugi su mu ukazali, ali nije održao svoju riječ. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dotakli smo se već ove teme kolegice i kolege, dakle što će se događati u narednim danima ili tjednima na Hrvatskoj radioteleviziji. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije morat će ponovo sazvati sjednicu ukoliko se izglasa ova Odluka o razrješenjima u petak. Potom ćemo to objaviti u medijima kao što je uobičajeno. To će nas koštati 35000 kuna i potom ide sva ona procedura i tako da vjerojatno do jeseni kao što je već bilo i rečeno Ravnateljstvo, odnosno glavni ravnatelj neće imati ama baš nikakav nadzor. Međutim, da ne bih ovdje dovodili u zabunu ova razrješenja još jednom ću podsjetiti da je kolega Mate Radeljić sam podnio zahtjev za razrješenje zbog nespojivih dužnosti, jer je imenovan savjetnikom u Uredu predsjednice. A potom su, evo zajednički možemo reći izjavu i zahtjev o razrješenju podnijela dvojica članova, dakle gospodin Gotovac i gospodin Sarkanjac. Oni su identično do u zarez shvatili da da nešto nije bilo dobro i da oni više na takav način ne mogu raditi u Nadzornom odboru zbog trajnije i bitno narušenih odnosa članova Nadzornog odbora kažu njih dvojica u identičnim izjavama. Prosvijetlili su se očito nakon neizglasavanja izvješća i to od strane i vladajuće koalicije i shvatili su da nemaju apsolutno više nikakve šanse, ali to ih neće priječiti možda da ponovo budu izabrani za članove Nadzornog odbora ako se kandidiraju. Međutim, vratit ću se malo na gospodina Rajkovića i još jednom ću izraziti našu duboku sumnju u to da je odbor postupio ispravno i da se odbor pozvao na dobre članke. Još jednom ću upozoriti, dakle Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji kaže da će član Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije razriješiti se prije isteka mandata u slučaju ako podnese zahtjev za razrješenje ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojim se uređuje obavljanje djelatnosti Hrvatske radiotelevizije. Na ništa od ovog se nije odbor pozvao. Ako postupa suprotno općim aktima HRT-a itd. već se odbor poziva na ovu često u posljednjim tjednima korištenu izjavu ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Hrvatske radiotelevizije. Dakle, Hrvatska radiotelevizija stalno ima narušen ugled, trajno je narušen ugled od bilo koga tko tamo nešto se usudi reći odmah mu se pronađe negdje ili u Etičkom kodeksu, pa ga se može staviti u ovaj kontekst ili je to u slučaju gospodina Rajkovića

Nadzorni odbor je značajan u kontroli i u nadziranju rada Hrvatske radiotelevizije kojeg kao što sam već ranije rekla nitko neće nadzirati. Između ostalog Nadzorni odbor pokreće postupak razrješenja glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, naravno ako je ispunjen neki od uvjeta za to propisanim zakonom. Dakle, Nadzorni odbor neće vjerojatno do jeseni ni postojati, pa jedna od ovih važnih ovih važnih zadaća neće uopće moći doći u pitanje. Osim toga, članovima Nadzornog odbora kada se donosio novi zakon isto tako nije baš bilo po volji ona izmjena kada je glavni ravnatelj sukladno zakonu dobio ovlasti da sam raspolaže iznosima do 10 milijuna kuna. prema novom zakonu glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije je 10 milijuna kuna bez da ikog pita može samo tako dati. Nadzorni odbor predlagao je podsjetit ću samo da to bude 7 i pol milijuna kuna, međutim to naravno nije dobio zeleno svjetlo većine članova Nadzornog odbora. Ali eto, ovdje je saborska većina ipak izglasala, tako da glavni ravnatelj osim što raspolaže samostalno sa 10 milijuna kuna koje bez da ikog išta pita može potrošiti i dati slikovito rečeno kome kod želi. Sada će moći samostalno i neometano, jer apsolutno nitko neće nadzirati njegov rad, moći raditi. Mi u klubu HDZ-a smatramo da razrješenje gospodina Rajkovića nije u skladu sa zakonom. Proglasiti samo tako da netko narušava ugled, a ničim to nije potkrijepljeno, jednostavno je nedopustivo. Ono što je razvidno iz ovog da će kadroviranje završiti na HRT-u imenovanjem novih članova Nadzornog odbora i da će oni dobiti puni mandat i da će ovo biti još jedna farsa nažalost o kojoj razgovaramo u kontekstu javnog servisa i HRT-a. **Zgrebec, U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Ivan Račan.

Kolegice i kolege raspravljamo danas o razrješenju dijela članova Nadzornog odbora ali po uobičajenom običaju u Hrvatskom saboru priča se o svemu i svačemu pa i o bilo čemu, kako to kome odgovara ili kako se to kome čini zgodno. Nema nas puno u ovoj dvorani pa ću si ja sada dozvoliti isto malo, reći ću to zabave, kao što si to dozvoljavaju kolege iz oporbe. Kako je rekla kolegica iz HDZ-a apsolutno nitko neće nadzirati rad glavnog ravnatelja i to predstavlja kao plan ili namjeru valjda vladajuće koalicije da bude tako. Međutim, moram vas razočarati kolegice ali Nadzorni odbor je ostavkama dvaju članova postao nefunkcionalan i on više nije mogao postojati kao takav, on se više nije mogao sastajati jer nije mogao donositi odluke. Dakle, vašim riječima taj Nadzorni odbor apsolutno ne bi mogao dalje nadzirati glavnog ravnatelja. Ali ponavljam jasno mi je da se ovdje radi o zabavi i da treba reći što je zgodno, a ne što je realno. Također, kao što je predsjednik odbora rekao predstavnik HDZ-a je bio na sjednici odbora, glasao je za prijedlog. Ok, prihvaćamo da ste demokratska stranka i da imate različita mišljenja ali onda morate govoriti u svoje ime, a vi ste govorili u ime kluba. A sada nam govorite da na odboru HDZ ustvari nije mislio kako se tamo ponašao nego sada misli drugačije. Tako je jako teško voditi koherentnu politiku kada ne znate što ustvari vi mislite danas, sutra, jučer. Ok, kraj je dana, ovo je zadnja rasprava pa znam da svi jedva čekamo da odemo kući. Što se tiče objašnjenja koja smo na odboru prošli oko razrješenja,

o financijskom poslovanju HRT-a u 2013. godini i o Izvještaju Nadzornog odbora u 2013. godini što je bila objedinjena rasprava iako se naravno vrlo malo govorilo i tada o jednom i o drugom nego o svemu ostalome ali tada je jasno rečeno od strane svih klubova, ispričavam se ako ima jedan klub, ja koliko sam pratio raspravu nisam zamijetio da je ijedan klub ocijenio Izvještaj Nadzornog odbora pozitivnim, dapače. Karakterizacije na taj izvještaj od strane HDZ-a su bile skandalozno i sramotno, od strane SDP-a nepopravljivo, od strane Laburista neprofesionalno. To je bilo Izvješće o radu Nadzornog odbora. To su bile ocijene. To izvješće o radu Nadzornog odbora nije potpisao predsjednik Nadzornog odbora koji je podnio ostavku, to izvješće je potpisao kolega Rajković koji nije podnio ostavku nakon što smo svi ovdje skupa to ocijenili skandalozno, sramotno, neprofesionalno i nepopravljivo. Ja se ispričavam što je meni na odboru se to učinilo kao prihvatljivo objašnjenje da se radi o narušavanju ugleda. I za kraj, procedura je procedura, treba je poštovati. Mi ćemo probati u najkraćem mogućem vremenu napraviti, provesti novi natječaj i izabrati nove članove Nadzornog odbora. Ali moram reći još jednu stvar, također nije istina da nije bilo pozitivnih stvari rečenih o HRT-u u Izvještaju o financijskom poslovanju. poslovanju. HRT je od 2006. godine do 2012. 7 godina u kontinuitetu poslovala sa minusom, negativno, gomilala je gubitke. je gubitke. HRT u 2013. godini je prvi puta nakon 7 godina ostvarila nekakav pozitivni pomak. Financijski rezultat nije naravno jedini kriterij. Ono sa čime mi nismo zadovoljni, nismo zadovoljni sa brzinom restrukturiranja i htjeli bismo daljnje poboljšanje programa. Ali, nije korektno interpretirati da smo zbog toga cjelokupni izvještaj o poslovanju odbacili. Hvala vam lijepa. pa kad ste se već dotakli o promjeni mišljenja onda ću vas samo podsjetiti na clean start, spin off, in house outsourcing, odustajanje od monetizacije, master plan jel' se sjećate tih svih, tih svih mogućih najavljivanih velebnih projekata iz ove zgrade preko puta, a vi ste ovdje zdušno to zagovarali, kolega Račan. Većina članova odbora nije bila na sjednici i ne možete govoriti u njihovo ime, niti to mogu činiti ja kada nisam na sjednici, ali ovdje sam govorila u ime kluba i doveli smo u pitanje razrješenje gospodina Rajkovića, ja se nadam da smo se razumjeli? Ja vjerujem da ste vi razumjeli što sam ja apostrofirala i o čemu sam ja govorila. Prema tome, još jednom upozoravamo da li je ovo sukladno zakonu, hoćemo li mi ovdje sve odluke provesti sukladno zakonu? Uvjerava nas predsjednik odbora da hoćemo. Vidjet ćemo, nismo čuli, ja vas molim da mi kažete obrazloženje koje ste vi čuli na odboru zašto se zapravo traži razrješenje i gospodina Rajkovića? Na to sam upozoravala. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Kolegice Glavak, vi opet uvodite sad u ovu raspravu druge termine. Spominjete opet svašta što nema veza sa ovom temom. To je kad da ja sada vama repliciram i govorim vam o vašem mandatu u Vladi gdje ste radili, kao da je vama sada govorim o farbanju tunela, to sve skupa tako nema smisla. Ako je tema ovo razrješenje članova, djela članova Nadzornog odbora držimo se toga molim vas. Ja sam upravo rekao objašnjenje koje smo, do kojeg smo došli na odboru, da rečeno nam je da to objašnjenje je pravno utemeljeno. Predsjednik odbora je posebno pitao da li tu ima nešto sporno, rečeno je da nema. Žao mi je što vam to nije dovoljno, ali svjestan sam isto tako da vam ništa ne bi bilo dovoljno jer ne tražite raspravu o ovome, tražite samo prostor kako da sakupite neki poen. Hvala vam lijepa. Kolega Novak ima potrebe za završnom? …/Upadica se ne čuje./… Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo u petak. Kolegice i kolege nastavit ćemo sjednicu sutra u 9,30 sati sa Izvješćem o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. godinu.